Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog rada to je: - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća z aznanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Predlagatelj je i visokom obrazovanju. Molim predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospođu Vesnu Bedeković da dodatno obrazloži prijedlog odluke. Izvolite kolegice Bedeković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Dakle pred nama je prijedlog Odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki tehnološki razvoj. Prijedlog je donesen dakle na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u svezi sa odredbom članka 11., stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Dakle, sukladno tome, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora podnio je Saboru prijedlog Odluke o dakle imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kojom se dakle za predsjednicu Nacionalnog vijeća imenuje pro.dr. Mirjana Polić Bobić. Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju prof.dr. Vlasta Ilišin, Vlasta Ilišin, prof.dr. Mladen Šolić i prof.dr. Ljiljana Kaliterna Lipovčan. Zatim za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se prof.dr. Damir Magaš, akademik Ivica Kostović, prof.dr. Damir Agičić i prof.dr. Mirjana Polić Bobić. Za člana Nacionalnog vijeća iz reda predstavnika gospodarstva imenuje se prof.dr. Zdravko Tolušić, za člana Nacionalnog vijeća iz reda predstavnika poduzetništva imenuje se dr. znanosti Gojko Ostojić a za člana Nacionalnog vijeća kao predstavnika reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenuje se dr. znanosti Petar Pervan. Sam sastav Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj propisan je odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojemu

reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju bez prava odlučivanja. U smislu odredbe članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju predsjednika i članove Nacionalnog vijeća imenuje Hrvatski sabor a na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i to na način da svake dvije godine imenuje po 8 članova nacionalnog vijeća a predsjednika svake 4 godine. Kandidate za članove Nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada RH a na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, rektorski zbor, sveučilišni Vijeće veleučilišta visokih škola, zatim HAZU, HGK, Udruge poslodavaca, sindikati u znanosti te znanstvenici i članovi akademske zajednice i to na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata. S obzirom da je predsjedniku iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju i dijelu članova Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj istekao mandat, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u ime Vlade RH javni poziv za predlaganje predlaganje kandidate za članove Nacionalnog vijeća. Na javni poziv je pristiglo ukupno 40 prijedloga, za kandidate i članove odnosno 8 članova Nacionalnog vijeća i predsjednika od kojih 2 kandidata nisu udovoljavali uvjetima javnog poziva. U postupku samom, dakle izbora kandidata i predsjednika, za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća sudjelovalo je ukupno 14-ero kandidata za izbor predsjednika, 13-ero kandidata iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 19 kandidata iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju, 1 kandidat iz reda osoba iz područja gospodarstva, te 2 kandidata iz iz kategorije poduzetništva. U raspravi u svezi izbora kandidata za člana Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redovitih profesora u trajnom zvanju, članovi odbora primjenjujući dosadašnju praksu prilikom izbora predsjednika i članova utvrdili su jednoglasno sa 7 glasova za da se izabrana predsjednica prof. dr. Mirjana Polić Bobić ujedno predlaže i za članicu Nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju. Jednako tako, u raspravi je utvrđeno da se kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenuje predloženi kandidat dr. Petar Pervan. I sukladno svemu navedenome Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu HS je na svojoj 52. sjednici održanoj 14. lipnja 2019.g. sukladno čl. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju utvrdio jednoglasno, dakle prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i u tom smislu dakle Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu kao predlagatelj poziva sve zastupnike i zastupnice Hvala. Ujedno i otvaram raspravu, kolegice možete ostat odma jer vi ste prvi u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dakle ponovno kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Hvala vam lijepo. Evo, ja ću samo možda nekoliko riječi o tome kada je i kako je konstituirano Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Dakle, ono je u ovakvom obliku u kakvom ga imamo i danas konstituirano na temelju izmjena Zakona o znanosti i visokom obrazovanju iz 2014.g. i to na način da je preuzelo obveze dotadašnjeg Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Vijeća za nacionalni i inovacijski sustav i tehnologijskog vijeća, dakle sublimiralo se ta 4 vijeća iz kojih je evo nastalo nacionalno vijeće o kome danas raspravljamo i time dakle sukladno izmjenama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju iz 2014.g. ovo nacionalno vijeće dobilo je veću

u tom smislu Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj sukladno zakonu je zapravo najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti iz sustava znanosti i visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja tehnološkog razvoja u RH, a njegov djelokrug rada i nekakve osnovne zadaće su prije svega da raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost, te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđivanje, zatim predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, daje suglasnost na uvjete rektorskog zbora, vijeća, veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno nastavnih, umjetničko nastavnih i nastavnih zvanja. Jednako tako prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća, matične odbore za pojedina polja, zatim utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno nastavna i umjetničko nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće sukladno dakle Zatim između ostalog utvrđuje uvjete koje trebaju ispunjavati znanstvene organizacije i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko nastavnih zvanja u skladu s ovim dakle dakle sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju. Jednako tako ono što je bitno napomenuti ovo vijeće donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje Ugovora o radu nakon 65.g. života, jednako tako propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstveno nastavna, umjetničko nastavna, nastavna i stručna radna mjesta. Također je bitno naglasiti da ono predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i daje mišljenje o osnivanju znanstveno tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara, predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i naravno ono što je bitno predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, predlaže i potiče mjere vezane za policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u RH i predlaže HS isto tako i strateške dokumente pogotovo recimo primjerice dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih javnih znanstvenih instituta i naravno razmatra, daje svoje mišljenje o svim važnim pitanjima vezanima za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH. Kao što sam već rekla sam sastav nacionalnog vijeća propisan je odredbom čl. 9. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ono samo ima predsjednika i 16 članova od kojih su 4 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, 7 redovitih profesora u trajnom zvanju, 2 profesora visoke škole, 2 osobe iz područja gospodarstva i 2 iz poduzetništva a u radu Vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju i to bez prava odlučivanja. Sam mandat dakle predsjednika i članova Nacionalnog vijeća traje 4 godine a člankom 11. stavkom 1. zakona propisano je da članove Nacionalnog vijeća i njihove predsjednike imenuje Hrvatski sabor i to na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora vodeći pri tome računa o zastupljenosti predstavnika iz područja znanosti i umjetnosti kao i zastupljenosti znanstvenika iz gospodarstva. Sukladno članku 11. stavku 2. zakona bitno je naglasiti da Hrvatski sabor svake 2 godine na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu imenuje po 8 članova Nacionalnog vijeća dok predsjednika Navedenog tijela Sabor imenuje svake 4 godine. I s obzirom da je dijelu članova i predsjedniku istekao mandat, dakle 8-mero članova kojima je mandat trajao 2 godine i predsjedniku kojem je mandat trajao 4 godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ime Vlade RH objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove ovog Nacionalnog vijeća. Dakle već sam u uvodno napomenula da je na javni poziv bilo pristiglo 40 prijedloga, 2 kandidata pri tome nisu udovoljavali uvjetima i u u postupku samog izbora sudjelovalo je ukupno 14.-tero kandidata za izbor za predsjednika, 13 kandidata iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 19.-tero kandidata iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju i 1 kandidat iz područja gospodarstva i 2 iz područja dakle poduzetništva i ovaj 1 kandidat dakle koji je predložen od strane sindikata. I dakle s obzirom da je Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj sukladno zakonu najviše stručno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u RH i naravno u RH i naravno ima značajnu ulogu u donošenju i usmjeravanju javnih politika u visokom obrazovanju, u znanosti, u tehnologiji. A i naravno s obzirom na to da svi predloženi evo imenovani kandidati posjeduju i stručne i znanstvene a i akademske kvalitete potrebne za obavljanje svih zadaća iz djelokruga rada Nacionalnog vijeća Klub zastupnika HDZ-a podržati će Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u tekstu kako ga je predložio predlagatelj odnosno Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga Hvala vam kolegice. Sljedeća u ime Kluba zastupnika SDP-a je cijenjena kolegica Glasovac Sabina. Izvolite kolegice Glasovac. **Glasovac, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika SDP-a iskoristiti ću ovu priliku i na neki način ću unaprijed čestiti gđi. Mirjani Polić Bobić, gđi. Vlasti Ilišin, gospodinu Mladenu Šoliću, gđi. Ljiljani Kaliterni Lipovčan, g. Damiru Magašu, gospodinu Ivici Kostoviću, g. Damiru Agičiću, g. Zdravku Tolušiću, g. Gojku Ostojiću i g. Petru Pervanu što će najvjerojatnije odnosno sigurno u petak biti izabrani u najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti iz sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja. Čestitam im i očekujemo kao Hrvatski sabor od njih da će svoju dužnost obavljati časno. Ono kome ne mogu čestitati je HDZ i vladajuća koalicija zbog traljavog, pretraljavog načina na koji je došlo do izbora članova Nacionalnog vijeća u znanosti, visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju. I to iz dva ključna razloga. Prvi razlog je taj, da vam je trebalo godinu i pol dana od objave javnog poziva za članove do dolaska pred ovaj Hrvatski sabor. Godinu i pol dana, ovo bitno, ključno tijelo za razvoj hrvatske znanosti bilo je u nekoj vrsti pat pozicije i nije radilo u punom sastavu samo zbog traljavosti traljavosti vladajuće većine, znači HDZ-a s njegovim koalicijskim partnerima. Vlada RH je 14. lipnja 2018. godine u Hrvatski sabor Odboru za obrazovanje, znanost, kulturu i znanost uputila listu kandidata za predsjednika i članove Nacionalnoga vijeća. Ali nije tu kriva predsjednica gospođa Vesna Bedeković što nije sazivala sjednicu odbora i provela izbor, ne u pozadini su rovske bitke među koalicijskim partnerima koji se godinu dana nisu mogli usuglasiti i dogovoriti oko kandidata koje će predložiti odnosno kojima Ja ne kažem da su ovi kandidati loši, vrlo rijetko se događa da u tjanom glasovanju bez da se dogovara iznad ili ispod stola vladajuća većina i manjina mi smo u zapravo nekih 70% ovih ljudi koji se danas predlažu u Hrvatskom saboru mi smo tajno bez dogovora kao opozicija glasali za iste kandidate kao i pozicija. Znači ovdje je bilo kvalitetnih ljudi koji su prepoznati i s jedne i s druge strane. Međutim, nije dobro i nije u redu da vladajuća većina da joj treba toliko dugo da se pusti bijeli dim i da se dogovore oko naizgled banalnih stvari ali jako bitnih tijela. Ja ću vas podsjetiti Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, znači ovo je Nacionalnog vijeće za znanost, tehnologiju i visoko obrazovanje, ključno tijelo koje treba imati itekako upliva u reformu obrazovanja, u sve ono što se događa u u obrazovnom sustavu do ovog visokog obrazovanja ne postoji. Tu se još niste dogovorili, 2,5 g. onemogućili ste rad ključnog tijela, Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje jer oni nemaju kvorum, isto se nakon 2 g. treba birati jedan dio članova, članova, 2,5 g., to još čekamo, to još nije došlo isto jer se svađate međusobno, ne možete se dogovorit, ne možete se usuglasiti. Znači, svaka čast ovim ljudima, konačno, kažem usuglasili smo se a da nismo ni znali oko velikog broja ovih ljudi međutim način na koji radite je način koji je traljav, na koji se ponavljam, već milijun puta za vaš rad imam jedan opis, tako se ne vodi ni kućni savjet a kamoli država. I druga stvar, dakle za ovaj dio gđa. Bedeković nije kriva međutim za ovaj drugi dio, ona je sad nama tu prezentirala poprilično iscrpno kako je tijekao sam postupak, citirala nam je iz Zakona o ovlasti nacionalnog vijeća pa koliko je pristiglih kandidatura, pa koliko smo izabrali međutim iz ovog zapisnika odnosno iz obrazloženja, pa ni iz njenog obraćanja, vi saborski zastupnici niste dobili, dobili ste dojam zapravo stekli da je ovo sve prošlo ovako glatko jer provedeno je tajno glasovanje, izabrani su ovi kandidati međutim to baš i nije tako. Mi smo proveli tajno glasovanje, međutim mi smo se našli u jednoj situaciji koja je apsurd jer da biste, vi birate znači predsjednika nacionalnog vijeća i birali smo 8 članova odnosno članica nacionalnog vijeća po posebnim kategorijama kako zakon propisuje. Međutim apsurdna je situacija da mi danas zapravo sukladno pravilima po kojima biramo, imamo predsjednicu nacionalnog vijeća koja nije dobila, nije izabrana u nacionalno vijeće jer nije dobila dovoljan broj glasova odnosno bila je zadnje rangirana, kao 4. iz ove kategorije ali je isti broj glasova dobila kao i drugi kandidat koji danas ovdje nije na popisu. Znači je li normalno da mi u ovakvom sustavu glasovanja, tajnog glasovanja gdje odjednom birano predsjednicu i članove, hipotetski se može dogodit a nama se najgora moguća situacija i dogodila, da vama za predsjednika koji mora biti iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju, bude osoba, dobije dovoljan broj glasova da bi bila predsjednica ali ne dobije dovoljan broj glasova da bi bila članica i to je jedna suluda pat pozicija i propozicije izbora treba mijenjati. Ili treba prvo u prvom krugu birate članove i članice nacionalnog vijeća a onda iz njihovih redova kao što to i mora biti tako, ne može biti predsjednik nacionalnog vijeća netko tko nije izabran za člana odnosno članicu, treba biti biran drugi ali tu se dovodi u pitanje onda stavljamo li u nepovoljniji položaj druge kandidate koji su se kandidirali za predsjednike nacionalnog vijeća a nemaju niti onda onda mogućnost biti birani za to jer nisu prošli ovaj prvi korak ili moramo naći neki drugi model ali ne smije nam se više dogoditi ovo da nama za predsjednicu nacionalnog vijeća bude de facto birana osoba koja nije dobila većinu da bi ušla u sam sastav nacionalnoga vijeća. Ja apeliram na vas gospodo iz vladajuće većine da ne bismo bacali, ja sam to morala reći, saborski zastupnici to moraju znati, to ništa bitno zapravo ne mijenja, to je naša proceduralna stvar ali to sam i rekla, ne radi se o kvalitet ovih ljudi, radi se o traljavosti, o lošim pripremama, o međukoalicijskim, unutarkoalicijskim iscrpljivanjima a onda žrtve toga budu na kraju i ovi ljudi jer ja danas nažalost umjesto da sam se zaustavila na čestitci i na ovom prvom djelu, otišla lijepo na svoje mjesto i svi zajedno jednoglasno vjerojatno podržali u petak u petak sve buduće članice i članice nacionalnog vijeća na čelu sa novoizabranom predsjednicom, ja moram trošiti određene vrijeme i na to da ukažem na apsurde procedura koja zapravo nepotrebno uzima vrijeme i baca ljagu na nešto što je sasvim u redu i na ljude koji su korektni, dokazani u svojim područjima i za koje sam uvjerena da će raditi ovaj posao odgovorno, kvalitetno i da nas ne treba biti ni sram ni strah opredijeliti se za njih i glasovanjem u petak. Evo hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama kolegice. Slijedeći u ime Kluba zastupnika HNS-a i cijenjeni kolega Čuraj Stjepan. Izvolite, kolega Čuraj. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Ja ću vrlo kratko, mislim da što se tiče uvodnog djela i u ime predlagatelja i u ime kluba HDZ-a i kolegica sve rekla, dakle danas ovdje biramo članove najviše zapravo stručnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i općenito sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja. Dakle, otprilike 22 bitne stavke stavke kojima se oni bave. Drago mi je da naravno mogu prihvatiti dio kritika što se tiče dugotrajnosti ovog postupka no ako je ono dovelo do toga da se u više od 70% kandidata slažu svi članovi odbora pa vjerojatno pa vjerojatno onda se to preslika i na veliku većinu ovdje u Saboru onda ajde to je nekakva satisfakcija da se taj posao i dobro napravi što se tiče same odluke, dogovora, razgovora odnosno ovim konkretno samog odabira tih ljudi i tu se možemo svi zajedno složiti. Što se tiče bitnosti, naravno da je tijelo izuzetno bitno, naravno da će ono doprinijeti i odličnom poslu koji se radi u zadnje 2 g. i isti taj unaprijediti, poboljšati i mislim da podići još jednu stepenicu više odnosno jednu višu brzinu jer moramo napomenuti da u zadnje 2 g. gotovo 3 milijarde kuna je povučeno odnosno osigurano iz europskih fondova upravo za sustav znanosti i obrazovanja kroz sve one priče o reformi naravno i i reformama i strukovnog obrazovanja, naravno i cjelokupnoj reformi i svih nastojanja i rada Ministarstva znanosti kao matičnog ministarstva. Ono što je u izboru možda ovdje apostrofirano kao jedan dio koji je nastala nedoumica, to je zato što je prema postojećem pravilniku i zakonu, mi imamo točno određeni broj članova koji biramo i ne predsjednik ovoga tijela se ne bira iz redova članova, dakle nije pretpostavka da mora bit član da bude predsjednik jer za to je to posebno navedeno u natječaju dokumentacije da su se ljudi posebno kandidirali za predsjednika i on se posebno birao, dakle nije se čekao prvo izbor članova, pa se onda između njih birao predsjednik nego je bio poseban natječaj za predsjednika di su se ljudi posebno aplicirali i imali smo i posebno na listiću glasanje za predsjednika dok se još ništa nije znalo. I to je zapravo jedan problem proceduralni u kojem smo mi svi odjedanput sve odrađivali i ono što se dogodilo je da je ajmo reć onako narodno teledirigirano koliko kandidata ispred koje institucije mora biti, sada da ne nabrajam sve te institucije, ali recimo iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju moraju biti 4, pa onda kad govorimo iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju zaposlenih u znanstvenih institutima moraju biti 3 i kad se dogodi da je predsjednik jedan izabran između nekog od tih i u ostalih dakle govorimo tu i vijeća za odnosno iz redova područja gospodarstva itd., onda je taj broj konzumiran i onda bi mi, dogodilo bi nam se zato što je taj postupak bio odjedanput da imamo jednog člana više od onog što zakon predlaže, to je nemoguće nego se zapravo onda samo idu onaj broj koji treba upraznit. Ako je predsjednica izabrana većinom apsolutno svih glasova za predsjednicu iz redova profesora u trajnom zvanju, redovnih profesora, onda ne možemo još dodatno 4 profesora tu birati, bez obzira bila ona tu ili ne. I upravo u tom, u tom dijelu je i tako proveden izbor gdje je zaključeno da

to se treba bolje riješiti, ali je intencija zakonodavca ovdje ispunjena i upravo imamo ono što je zakonodavac predvidio točno određeni broj predstavnika određene institucije popunjenih naravno i izglasanih većinom glasova samog odbora koji ovdje stoje u prijedlogu i Klub HNS-a će podržati i naravno zaželiti puno sreće u daljnjem radu i evo ako trebam još malo produžiti kolegice da se prijavi, mislim da želim još jednom zaželiti svim izabranim odnosno predloženima i odabranima čestitati i puno sreće u daljnjem radu, naravno i suradnji sa ministarstvom i svemu onom šta nas čeka i što ćemo tek raditi. Hvala. Pojedinačno kolegica Sabina Glasovac, prije završnog u ime predlagatelja kolegice Bedeković, na ove logičke pogreške iznesene od g. Čuraja kad govorimo o konceptu izbora članova Nacionalnog vijeća u znanosti i visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju, znači kolega Čuraj je rekao da predsjednik odnosno predsjednica nacionalnog vijeća ne mora biti birana odnosno ne mora biti član odnosno članica Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Dignite repliku molim vas, hvala/… znači …/Upadica: Replika ili?/…i onda nakon toga je rekao da smo mi po toj strukturi trebali birati 4 člana odnosno 4 članice iz redova predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju i to je točno. Međutim, tom analogijom da netko ne mora biti prije biran kao član odnosno članica nacionalnog vijeća, znači mi ili smo trebali glasati u dva kruga, u dva kruga, što nismo napravili i doveli smo se u situaciju da biramo predsjednicu koja nije s druge strane izabrana za redovite profesore u trajnom zvanju, al je ta 4-ta, ako biramo 4-ero redovitih profesora u trajnom zvanju onda njeno ime ovdje ne treba biti odnosno trebalo je ići u drugi krug i odlučiti tko će biti 4-ti član odnosno članica između nje i gospodina koji je dobio, ali mi smo izbor već bili proveli, to ne bi bilo prema drugim kandidatima da smo mi izabrali predsjednicu koja je dobila dovoljan broj glasova, izabrali smo članove ili članice, imali smo ovdje nekakvu koliziju odnosno jednak broj glasova i sad da smo mi išli u taj drugi krug, to ne bi bio postupak koji bi nas izvukao iz ove situacije, to sam samo htjela reći. Ne možete reći ona ne mora nužno biti birana iz redova članova ili članica, onda zašto ste je stavili na listić, zašto ste je stavili na listić da ju biramo među članove i članice ako provodimo paralelni izbor. Mislim znate o čemu govorim i ja znam o čemu vi govorite i znamo da smo se vrtili u krug i da nije lako naći izlaz iz te situacije, uopće se čudim vama zašto niste rekli je imamo problem s načinom izbora i moramo ga mijenjati, nego uvjeravate kako je ovo dobar pristup, ovo nikako nije dobar pristup, može nas dovesti u glupe situacije kao što nas dovodi u glupe situacije da je netko biran za predsjednika odnosno predsjednicu, a da pri tom nije dobio dovoljan broj glasova da bi bio član odnosno članica odnosno uzeo je možda mjesto nekomu drugome. Bi li ta osoba mogla po vašoj logici, ako nije izabrana za članicu nacionalnog vijeća, biti na listiću za predsjednicu? Ne. A kako smo mi mogli znati uživa li ona povjerenje većinsko da bude birana u član, nismo mogli znati i našli smo se u ovakvoj u ovakvoj suludoj zapravo situaciji. Ono što sam ja samo htjela apelirati u ime kluba ovdje na sve nas, a prije svega na vas jer ste dio vladajuće većine da nam ne valja posao koji se pokazao sad na najapsurdnijoj situaciji da imamo rupe u sustavu izbora i da bi ih u budućnosti trebalo izbjeći, ne iz njih izlaziti, o njima ovdje raspravljati, iscrpljivati ostale zastupnike nečim što uopće ne bi trebalo predmet rasprave na plenarnoj sjednici ali pitanje legitimiteta iznimno bitno i nije dobro da se na kraju krajeva i gđu. Polić Bobić dovodi u situaciju da je pitanje može li ona uopće biti izabrana za predsjednicu ako nije dobila većinu ovdje, ako nije dobila većinu ovdje, zašto je uopće bila na listi za izbor za predsjednicu ako predsjednik se bira iz redova iz redova članova koji su birani. To je bila moja intencija upozoriti na to jer ako biramo odvojeno predsjednika i članove onda nemojte stavljati da se bira četvero jer de facto mi smo birali ovdje 3 člana a ne 4 člana iz redova redovitih profesora jer ovaj jedan, ona jedna je predsjednik odnosno predsjednica i tu nešto mijenjati, to znate i vi, zna i gđa. Bedeković, znam i ja i nema potrebe da se ovdje nadmudrujemo oko toga i zato ste i napravili ovakav izvještaj, ni spomena o nego ste rekli da se kroz raspravu iskristalizira malo, još ne vidjeh takvu konstrukciju, odbor je ovlašten predlagati na temelju javnog glasovanja a još ne vidjeh konstrukciju u raspravi iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju, primjenjujući dosadašnju praksu prilikom izbora utvrdili su jednoglasno pazite, sa 7 glasova za, tu nema opozicije jer smo mi napustili sjednicu, da se izabrana predsjednica ujedno predloži i za članicu nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju i u raspravi je utvrđeno da se kao predstavnik .../Govornik se ne razumije./... dobro, kroz raspravu znači prijedlog odluke, znamo zašto je takva konstrukcija i ne bih dalje sada o tome, problem je i treba vidjeti kako ga u budućnosti riješiti, vjerojatno postoji nekakav način, možda s nekim drugim tijelima koja imaju sličnu ili istu analogiju. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala, imamo jednu repliku, izvolite kolega Čuraj. Zahvaljujem se. Dakle, moje konkretno ono što sam napomenuo i rekao je da ne možemo imat situaciju u kojoj biramo određeno broj ljudi a da nama se onda kroz izbore pojavi jedno više onoga što je birano. Dakle to je ono što se ovdje dogodilo, da zakon kaže da morate imati 4 predstavnika i redovitih profesora u trajnom zvanju i iako je predsjednik jedan od tih predstavnika, onda još tri bi trebali birati ne pet jer onda povećavamo ukupni broj izabranih a predsjednika se bira u odvojenim natječajima i ta ista osoba se javila na dva različita natječaja, jedno je za člana, jedno je za predsjednika i onda nam se zbilja događa ta situacija koja nije predviđena vjerojatno zakonski, to će trebat urediti ali ono što je poanta priče bila da imamo sada onako kako je zakonodavac predvidio, točan određeni broj ispred svakog ovlaštenog predlagatelja odnosno predstavnika u ovom novom vijeću i koji velikom većinom .../Govornik se ne razumije./... Točno, ne možemo imati izabran veći broj od onog koji se bira, znači biramo 9 i jedan do tih 9 postaje predsjednik, znači biramo 8 plus 1. Da bismo izbjegli upravo to cijelo vrijeme smo i tamo raspravljali, ako biramo 8 plus 1 odnosno 9, znači tom logikom jedan od njih mora biti predsjednik, mora bit od izabranih, mora biti od izabranih. Ako moramo birati 3 iz redova znanstvenih savjetnika, tako je propisano, ako moramo birati 4 iz redova redovitih profesora, ako moramo birati jednog iz gospodarstva i ako moramo birati jednog iz poduzetništva, to je 9. je 9. A 8 plus 1, znači netko od tih 9 mora biti predsjednik iz tih redova. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. I sada u ime predlagatelja, završno, zaključno, kolegica Vesna Bedeković. Izvolite, kolegice Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Prije svega iskoristila bih evo prigodu i naravno još jednom čestitala kako u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu tako i u svoje osobno ime svim predloženim kandidatima za predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i doista radi se vrlo kvalitetnim ljudima koji imaju evo sve kvalitete od stručnih preko znanstvenih do akademskih za obavljanje ovih važnih poslova.

hvala vam lijepo, iskrena evo čestitka. Ja ću samo pokušati vrlo kratko osim što ću zahvaliti i svim članovima odbora na konstruktivnoj raspravi kako članova odbora iz pozicije tako i iz opozicije i upravo se u toj konstruktivnoj raspravi koja je u nekom trenutku bila manje konstruktivna ali se pokazalo da se doista vrtimo oko istog problema i da doista doista imamo problem s izborom ovog jako, jako iznimno važnog tijela. Naime, ja moram naglasiti da je u samoj proceduri korištena potpuno ista praksa, potpuno na isti način oblikovan glasački listić za tajno glasovanje kao što je bila praksa pri zadnjem izboru a to je bilo 2014. g. kada je konstituirano nacionalno vijeće gdje je prof. dr. Ivo Družić kao predsjednik nacionalnog vijeća izabrani, bio u jedno i član iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju a skrenut ću samo pozornost i to upravo da bi smo si u budućnosti olakšali po mom sudu, dakle uzrok ovakvim i sličnim nedoumicama, dakle Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i njegove izmjene iz 2014. g. upravo je na temelju tih izmjena između ostaloga i konstituiran ovakvo nacionalno vijeće kakvo imamo danas. Članak 9. zakona točno izrijekom govori tko su članovi nacionalnog vijeća i iz kojih kategorija. 4 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju, 7 redovitih profesora, 2 profesora visoke škole, 2 osobe iz područja gospodarstva, 2 iz poduzetništva i plus predstavnik sindikata i vi sad kad to zbrojite, dobijete brojku od 17 17 ljudi plus 18. ovaj iz sindikata a da nigdje dakle u tom članku nije navedeno izrijekom tko je predsjednik, je li predsjednik iz redova i dolazi li predsjednik i treba li biti iz redova članstva, logika bi bila da je ali je nažalost članak formuliran tako da ostavlja prostor za interpretacije Naglašavam, mi smo prilikom ovog izbora koristili praksu od prije 4 g. dakle potpuno istu praksu, potpuno istu proceduru, potpuno isti postupak. ne vidim razlog da jedan postupak, jedna procedura koji je potpuno isti ali u svemu isti, prije 4 g, može biti pozdravljen i može se reći, da, ovo je u redu a sad nakon 4 g. kad smo iz dakle pozicije ušli u opoziciju, e sad odjednom procedura nije dobra. Dakle smatram da bi se kod idući izmjena i dobila ili ako bude donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ova odredba upravo vezana za nacionalno vijeće trebala detaljnije precizirati, dakle da bi se trebala formulirati na način da ne ostavlja prostor za interpretacije. Zašto je u 2014. g. kad su donošene izmjene, članak 9. formuliran ovako, ja ne znam, ja ne znam, možda namjerno, da se ostavi prostor interpretacijama pa da se prilagodi kako kome odgovara a možda se desilo slučajno. Dakle pa nemojmo onda zlouporabljavati tu situaciju pa ćemo reći jednom nam ne odgovara, drugi puta nam odgovara, dakle evo nekako to je bilo moje viđenje pa onda i u ime predlagatelja cijele ove situacije a između ostalog, da sve štima i da je ovo definiramo kako treba, ne bi se dogodilo to što se dogodilo a gledajte, članovi odbora koji su evo u opoziciji, sjednicu odbora su u nekom trenutku napustili, zašto, to samo oni znaju, dakle da su imali odgovore na neka pitanja koja sam im ja postavila odmah, možda bi ostali do kraja pa bismo riješili situaciju onako kako treba. U svakom slučaju, ono što je najvažnije, najvažnije je da imamo konačno izbranu polovinu nacionalnog vijeća koja je nedostajala za njihov normalan rad, imamo predsjednicu nacionalnog vijeća, želim im puno uspjeha i puno sreće u radu a nama saborskim zastupnicima da razmislimo o mogućnosti detaljnije, preciznijeg definiranja ovog članka u samom zakonu kroz njegovu izmjenu, kroz doradu a jednako tako i smatram da je potrebno precizirati i samu proceduru izbora na razini samog odbra koji sukladno zakonu izbor vrši na način kako je predviđeno zakonom. Eto ga, hvala vam lijepa. Hvala i vama. Time zaključujem raspravu a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavak sjednice u 3 sata, tj. u 15 sati sa Prijedlogom Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, P.Z. br. 528 a predlagatelj je zastupnik Arsen Bauk, tzv. Baukov zakon.